prijedlog odluke mandatno imunitetnog povjerenstva?

(HDZ)** Imamo izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gospodina Sesvečana da se. Prvo imamo Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ante Đapića i početkom obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Danijela Srba. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 16. sjednici održanoj 6. veljače 2009. godine pisani zahtjev zastupnika Ante Đapića od 4. veljače 2009. kojim kojim je izvijestio povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje iz osobnih razloga, temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Kako je gospodin Ante Đapić izabran za zastupnika u 6. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat sa liste Hrvatske stranke prava u 4. izbornoj jedinici, Hrvatska stranka prava je sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila Danijela Srba kao zamjenika zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz članka 14. 11. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za početak mirovanja zastupničkog mandata Ante Đapića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Danijela Srba. Sukladno rečeno, Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 7 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 4. veljače 2009. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ante Đapića. Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskog sabora dana 6. veljače 2009. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika Danijel Srb. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva Odluku o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničkog mandata zamjenika zastupnika gospodina Danijela Srba. Hvala.

gospodina zastupnika Danijela Srba da prisegne. Nakon što pročitam tekst prisege, prozvati ću zastupnika koji daje prisegu tako što ustaje i izgovara riječ prisežem. Tekst prisege glasi: Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i Zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliko napredak Republike Hrvatske. Gospodin zastupnik Danijel Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Čestitam gospodinu zastupniku i može zauzeti svoje mjesto tamo gdje je bio gospodin Đapić. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Izvješća o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ingrid Antičević-Marinović zastupnice u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 16. sjednici održanoj 6. veljače 2009. godine zahtjev supsidijarnog tužitelja Hrvatske stranke prava 1861 za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ingrid Antičević-Marinović zbog kaznenog djela krivotvorenja službene isprave iz članka 312. kaznenog djela sakrivanja ili uništenja službene isprave iz članka 324. Kaznenog zakona i kaznenog djela zlouporabe službenog položaja i ovlasti iz članka 337. Kaznenog zakona. Gospođa Ingrid Antičević zastupnica je 6. sazivu Hrvatskog sabora te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv iste ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Povjerenstvo je utvrdilo da je rješenje Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 22. listopada 2007. godine odbačena kaznena prijava Hrvatske stranke prava 1861 protiv Ingrid Antičević-Marinović te da je ista protiv zastupnice podnijela prijedlog za provođenje istražnih radnji kao supsidijarni tužitelj. Nakon rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnice Ingrid Antičević-Marinović po prijedlogu za provođenje istražnih radnji supsidijarnog tužitelja Hrvatske stranke prava 1861 u predmetu

Nema. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odluke na glasovanje. Tko je za prijedlog odluke mandatno imunitetnog povjerenstva?

Hvala. Ovaj prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva je prihvaćen jednoglasno sa 120 glasova. Hvala.